Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi, Hilda Jana Gísladóttir, og 2. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi, Sigríður Elín Sigurðardóttir, en 1. varamaður á lista hefur þegar tekið sæti.

Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir heitstafinn.

sem neglir niður með hvaða hætti umræðunni verður háttað í þeim málum sem eru hér til afgreiðslu á lokadögum þingsins og setur, svo vægt sé til orða tekið, verulegar takmarkanir á það með hvaða hætti þingmenn geta tjáð sig. Þetta snýst fyrir þá sem ekki þekkja til um fjölda mínútna sem má ræða í hverju þingmáli fyrir sig. Þetta samkomulag var undirritað á fimmtudagskvöldi. Tveimur sólarhringum seinna er birt þetta nefndarálit varðandi rammann með verulegum breytingum miðað við það sem fyrir lá áður, svo miklum raunar að ekki allir stjórnarþingmenn treysta sér til að styðja málið. En það sem ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra út í er hvort ráðherrann telji það forsvaranlegt að ganga frá

Tel ég forsvaranlegt að skrifa undir slíkt samkomulag? Algerlega. En ég vænti þess að sjálfsögðu að það hafi verið rætt á fundi þingflokksformanna ef einhverjar athugasemdir eru við það samkomulag vegna þessa nefndarálits eða nokkurs annars þess sem kann að koma upp í þingstörfunum.

að þær grundvallarbreytingar sem gerðar eru á rammanum, með áliti meiri hluta nefndarmanna, séu eitthvað sem þingflokksformenn hefðu átt að geta rætt áður en það nefndarálit var rammað inn. Ég veit ekki hvaða tímavél forsætisráðherra býr yfir en það var ekki nokkur möguleiki fyrir þingflokksformenn hinna sjö flokka sem gerðu þetta samkomulag — hárrétt að Miðflokkurinn stendur ekki að því samkomulagi.

þinglok undanfarinna ára þá held ég að það sé nú fremur Miðflokkurinn sem hafi verið í því hlutverki að hleypa þeim í uppnám. Nú er verið að afgreiða mál úr nefndum og það liggur algerlega fyrir að þau voru ekki öll komin úr nefnd þegar skrifað var undir umrætt samkomulag. Þannig er það oft og iðulega og eðlilega verða breytingar á málum í nefndum þegar gengið er frá endanlegum nefndarálitum. Ég tel að það sé fullkomlega eðlilegt.

Sú var tíðin að Vinstrihreyfingin – grænt framboð gaf sig út fyrir að vera flaggskip náttúruverndar hér á landi og tók það hlutverk alvarlega oftast nær. Það urðu hér nokkur tíðindi í liðinni viku þegar VG ákvað að setja nafn sitt við breytingartillögu meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar við afgreiðslu 3. áfanga rammans úr nefnd, reyndar á þann veg að annar tveggja fulltrúa VG í nefndinni, Bjarni Jónsson, þingmaður Norðvesturkjördæmis, studdi þá tillögu ekki. Í umræðum um rammann á Alþingi árið 2017 sagði hv. þm. Katrín Jakobsdóttir með leyfi forseta: „Að sjálfsögðu er margt gott í þeirri áætlun sem nú er lögð óbreytt fram frá fyrra þingi, þá sérstaklega hvað varðar verndarflokkinn, og kemur kannski ekki á óvart að ég fagni því sérstaklega. Ég horfi þá til að mynda til Skjálfandafljóts, Skaftár og fleiri þátta, og Norðlingaölduveitu sem hefur talsvert verið til umræðu í þessum

Forseti. Eftir að hafa fylgst með pólitík Vinstri grænna í meira en tvo áratugi á ég bágt með að skilja þessi sinnaskipti. Því verð ég að spyrja Katrínu Jakobsdóttur, formann VG og hæstv. forsætisráðherra, hvað hafi breyst. Með hvaða rökum styðja Vinstri græn færslu Kjalölduveitu og virkjunarkostanna í Héraðsvötnum úr verndarflokki í biðflokk?

benti ég til að mynda á að í nýtingarflokki væru kostir eins og Skrokkalda inni á miðju hálendi sem þyrfti augljóslega að skoða betur út frá hugmyndum um mögulegan miðhálendisþjóðgarð og út frá þeirri landslagsheild sem þar er að finna og ósnortnum víðernum.

Og hver er tillaga meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar í þessum efnum? Jú, það er að færa nákvæmlega þessa kosti í biðflokk af því að þá þurfi að meta betur. Vissulega er líka verið að leggja til færslu á kostum úr verndarflokki í bið. En

Verðum við ekki að taka það til opinskárrar umræðu að líklega eru þetta of margir kostir til að geta tekið afstöðu til þeirra í einu ef marka má þessa sögu, sem ég tek alvarlega? Þetta eru sex ár sex ár sem við höfum verið að ræða þetta mál og þetta þarf ekki að koma jafn mikið á óvart og einhverjir hv. þingmenn telja í ljósi þess að í stjórnarsáttmála er sérstaklega talað um að eðlilegt sé að horfa til þess að biðflokkur verði stækkaður þannig að þetta sé gert í minni áföngum.

en það er öllu snúið á haus þegar kemur að varúðarreglunni og færslu á kostum úr vernd í bið — úr vernd í bið. Það vill þannig til að við erum að tala um kosti sem hafa eitthvert hæsta verndargildi samkvæmt mati faghópa sem unnið hafa fyrir verkefnisstjórnina og þeir eru í verndarflokki vegna náttúruverndarhagsmuna. Það er ekki í samræmi við varúðarregluna að taka kosti úr vernd í bið. Það hreinlega gengur ekki upp, hæstv. forseti. Það hljóta því að vera einhverjar aðrar ástæður þar að baki. Það hljóta þá að vera einhverjar aðrar ástæður þar að baki af því það eru ekki náttúruverndarástæðurnar sem eru þar að baki. Því hlýt ég að spyrja hæstv. forsætisráðherra aftur:

Herra forseti. Ég tel rammaáætlun mjög mikilvægt tæki og ég hef satt að segja haft af því þungar áhyggjur að fylgjast með þeirri þróun sem hér hefur verið undanfarin sex ár, að ekki hafi verið unnt að ljúka afgreiðslu rammaáætlunar. Ég tek mark á því eftir að hafa hlustað á samþingmenn mína úr öllum flokkum sem ræða það að hér þurfi einfaldlega að horfa til minni áfanga og undir það er tekið í nefndaráliti meiri hlutans og ég er eiginlega viss um að hv. þingmaður er mér sammála af því að við þurfum auðvitað að vega það og meta hvað er athugavert við það þegar við erum fjórum sinnum búin að leggja þetta fram og náðum ekki að klára það. Ég vil minna á, þegar við erum að ræða að Alþingi hafi hér síðasta orðið, að það var algerlega meðvituð ákvörðun þegar lögin um rammaáætlun voru samþykkt á sínum tíma að Alþingi skyldi hafa síðasta orðið, að rammaáætlun kæmi einmitt ekki fram frá verkefnisstjórn og yrði afgreidd óbreytt. Það var alveg sérstaklega rætt, eins og hv. þingmaður þekkir, hvort það ætti að vera reglan og það var tekin algerlega meðvituð ákvörðun um að svo yrði ekki. Þannig að ég stend algerlega með þessu.

Sú staðreynd speglast í nýlegum áfellisdóm í skýrslu Ríkisendurskoðunar er leiddi til yfirgripsmikillar umræðu hér í þinginu um þessi mál og er enn ólokið. Nokkrir hugrakkir einstaklingar hafa á undanförnum misserum stigið fram og rætt opinskátt um sjúkdóma sína, þar með talið kvíða og þunglyndi. Þetta góða fólk hefur þannig átt sinn þátt í því að eyða fordómum tengdum þessum málaflokki. Ýmsir hafa velt því fyrir sér hvort jafnvel mætti líta á þunglyndi sem eins konar þjóðarsjúkdóm Íslendinga. Þannig kunni þunglyndi að vera stórum hluta þjóðarinnar í blóð borið og mögulega orsök stórs hluta þeirra fjölmörgu og sorglegu sjálfsvíga sem hér eiga sér stað á ári hverju. Samspil geðsjúkdóma og lyfja er flókið fyrirbæri. Algengt þunglyndislyf er liþíum, eitt frumefnanna, sem bent hefur verið á að sé jafnframt lykilefni í rafhlöðum farsímanna okkar og rafbílanna. Líkt og í tilviki rafhlaðnanna virðist virkni liþíums smám saman fjara út eftir því sem það er notað lengur. Leiðni liþíums í þessu samhengi kunni jafnvel að gefa vissar vísbendingar um hina rafrænu eiginleika mannsins. Á svipuðum nótum eru vísbendingar um að tiltekið mataræði, inntaka ákveðinna sveppategunda og þá ekki síst líkamleg áreynsla gagnist mörgum þunglyndissjúklingum en allar slíkar tilgátur kalla á frekari vísindarannsóknir. Um samfélagsleg áhrif þessa alvarlega sjúkdóms þarf ekki að fjölyrða en í ljósi þess hversu grafalvarlegt þetta vandamál er hérlendis vil ég spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hvort ekki sé tímabært að hann hleypi af stað sérstöku rannsóknarverkefni. Þá er átt við skipun nefndar er njóti atfylgis sérfræðinga, innlendra og erlendra, til að freista þess að komast að hinum raunverulegu orsökum og rótum þessa skæða þjóðarsjúkdóms í eitt skipti fyrir öll.

um þennan vanda. Það var ekki þannig. Það er mjög jákvæð þróun og ég held að það sé vísbending um að við séum farin að hlusta, að við séum farin að viðurkenna þennan þátt í lýðheilsunni, geðrækt,

að ég hafi vísað í skýrslu Ríkisendurskoðunar og talað almennt um geðheilbrigðisvanda er ég í rauninni að leggja til sérstakt og afmarkað rannsóknarverkefni, ekki um geðræn vandamál almennt heldur þetta sem ég tel alvarlegast af öllu og leiðir til sjálfsvíga og gríðarlegrar vanlíðunar sem er þunglyndið og kvíðatengd mál. Ég er að leggja það til að heilbrigðisráðherra taki höndum saman með öðrum sem kynnu að láta sig málið varða og það verði komið hópi á stofn hér til að vinna sérstaklega að samantekt allra heimilda alls staðar frá. Ég tel þetta það alvarlegt, sérstaklega hér á landi, að við eigum að hafa frumkvæðið í þessu og það eigi að leita alþjóðlegs samstarfs og hugsanlega styrkja. Þetta er ekki verkefni sem verður unnið snögglega eða hratt. Þetta kallar á mikla yfirlegu

og þá afmörkun á verkefnunum sem hv. þingmaður kemur hér inn á í seinni fyrirspurn. Ég held að það sé ekkert annað en að fara í þetta. Þetta tengist því að forveri minn í starfi setti af stað viðlíka hóp sem snýr að sjálfsvígum og þunglyndi, þetta er tengt. Þannig að við þurfum að grípa þráðinn þar og fara af stað með þetta verkefni. Hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hefur þegar sett af stað viðlíka hóp fyrir börnin okkar. Ég

og við eigum að fara fyrir þeirri umræðu og þeim verkefnum. Ég skal bara vinda mér í þetta verkefni.

þingsályktunina, upprunalega þingsályktunin snerist um aðgengi framhaldsskólanema en þingið, nefndin bætti við grunnskólanemum og landsmönnum öllum: Hver ákveður að þingsályktun sé uppfyllt?

Við erum stödd í þessari tæknibyltingu en hún er líka vísir inn í framtíðina, hvernig við erum að fara að nota gervigreindina og hvernig við setjum þetta inn í námið. Ég tel því þessar stafrænu smiðjur, og þá áherslu sem hv. þingmaður hefur lagt á þær, vera algerlega til fyrirmyndar. Það er rétt hjá hv. þingmanni að þegar ég var mennta- og menningarmálaráðherra kláruðum við þessa samninga, hvort það var við átta skóla,

Það verður að segjast alveg eins og er að ég þarf hreinlega að skoða þetta betur, m.a. það sem fram kemur hjá forsætisráðuneytinu, og bera það saman við þingsályktunartillöguna.

mjög mikilvægt að við tryggjum framgang hennar og hún á að mínu mati að vera ákveðið verkfæri þingsins, sérstaklega þegar allir eru sammála um að stíga næstu skref. Ég skal koma aðeins betur inn á það í síðara andsvari.

og við eigum — og ég tek það til mín — líklega að huga betur að framgangi þeirra og eftirfylgni. Ég segi fyrir mitt leyti, af því við erum að tala um pólitíkina og hvernig við erum að fara með mál inn í þingið,

Þetta fannst mér mikilvægast að gera til þess að fá tilfinningu fyrir því hvað væri að gerast hér í þinginu. Nefndarstarfið er svo mikilvægt vegna þess

vanda okkur betur og ég mun skoða þetta. Ég held reyndar að ég sé ekki lengur með stafrænu smiðjurnar en vil gjarnan leggja mitt af mörkum til þess að þetta verði betra.

Virðulegur forseti. Í dag munum við ræða fjármálaáætlun til næstu fimm ára. Hún hefur tekið verulegum breytingum og er ástæða þess sú að í síðustu viku kynnti ríkisstjórn Íslands aðgerðir sem ætlað er að slá á þenslu og minnka verðbólgu.

Meðal aðgerða sem gripið verður til er breyting á gjaldtöku bíla, minni afsláttur á áfengis- og tóbaksgjaldi í fríhöfninni, varanleg lækkun ferðakostnaðar hjá ríkinu, lækkun á framlögum til stjórnmálasamtaka.

og síðan verður útgjaldasvigrúm minnkað úr 4,1 milljarði í 2,1. Fjárfestingaráform á næsta ári verða einnig endurskoðuð í ljósi stöðunnar á byggingarmarkaði.

Á sama tíma er verið að kynna aðgerðir eins og niðurfellingu á virðisaukaskatti á hreinorkubílum og 35% endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna kvikmyndaframleiðslu sem að sjálfsögðu munu auka þenslu. Það er eins og vinstri höndin viti ekki hvað gerist hjá þeirri hægri. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort hún telji að þær aðgerðir sem verið er að grípa til skili þeim árangri sem að er stefnt, þ.e. að slá á þá spennu og minnka verðbólgu. Eða eru þetta bara aðgerðir sem munu afla ríkissjóði meiri tekna?

Þetta gerum við með blandaðri leið að þessu sinni, þ.e. með aukinni tekjuöflun, með auknu aðhaldi og með hliðrun fjárfestinga, sem er í raun metið út frá stöðu hverrar fjárfestingar fyrir sig svo að við séum ekki að auka á þensluna. Fer þetta saman við aukinn stuðning við kvikmyndagerð? Ég vil bara minna á að stefna ríkisstjórnarinnar, yfirlýst, er að styðja sérstaklega við hugverkageirann, hvort sem er í gegnum stuðning við rannsóknir og þróun eða stuðning við kvikmyndagerð.

undanþága hvað varðar aðhald þegar kemur að heilbrigðisstofnunum, öldrunarstofnunum, almannatryggingum, sjúkratryggingum, atvinnuleysi, dómstólum. Á þessa þætti erum við ekki að leggja neitt aðhald þó að annað mætti halda af umræðunni sem verið hefur um breytingartillögurnar. Ég vil líka segja það að sumt af því sem lagt er til, þegar kemur að tekjuöflun, er í raun og veru eitthvað sem ég myndi telja tímabært, t.d. varaflugvallagjaldið, og þar með auknar tekjur af ferðaþjónustu, og endurskoðun á gjaldtöku á fiskeldi sem er grein sem við erum að sjá vaxa gríðarlega hratt, bara svo að við tökum dæmi af tveimur atvinnugreinum sem munu munu leggja sitt inn í þetta. Við verðum líka að horfa á það að gjaldtaka vegna umferðar og eldsneytis hefur dregist saman, kannski miklu hraðar en nokkur hélt, vegna skýrra aðgerða stjórnvalda í þágu (Forseti hringir.) hreinorkubíla. Auðvitað er vandasamt að tryggja að við getum áfram aflað tekna af þessum þáttum en um leið haldið áfram að styðja við hin bráðnauðsynlegu orkuskipti.

í peningastefnunni. Það er nákvæmlega það sem við erum búin að ræða í þessum sal árum saman: Hvernig getum við látið ríkisfjármálin og peningastefnuna vinna betur saman? Það eru ótal dæmi um hvernig það hefur ekki gengið eftir á liðnum árum, en ef við horfum t.d. á heimsfaraldurinn sjáum við hvernig nákvæmlega þessir þættir unnu vel saman. Það skýrir um margt þá góðu stöðu sem hagkerfið er í og mun betri en spáð var. Nú hafa aðstæður breyst hratt, ekki síst vegna þess að það er styrjöld í Evrópu, og þá þurfum við aftur að endurskoða það sem við erum að gera þannig að ríkisfjármálin styðji við peningastefnuna. Ég vil minna hv. þingmann á að samkvæmt lífskjararannsókn Hagstofunnar fyrir árið 2021 standa heimilin í landinu vel, hvort sem litið er til vanskila, kaupmáttaraukningar, hvert sem við lítum. En við þurfum hins vegar að vera með augun á boltanum í þessu. Við þurfum sérstaklega að horfa til þeirra sem eru á leigumarkaði þegar kemur að húsnæðiskostnaði. Og ég vil líka minna hv. þingmann á að fyrstu aðgerðir okkar til að bregðast við verðbólgu voru hækkun á greiðslum almannatrygginga, hækkun á húsnæðisstuðningi og barnabótaauka, af því að við viljum tryggja að hinir tekjulægstu séu varðir fyrir áhrifum af verðbólgunni.

plan en áður og lyft undir málaflokkinn, sem er mjög mikilvægt. Í þinginu var til að mynda umræða um þetta mál í vikunni er leið.

til þess að við látum nú loksins verða af því að svona deild verði stofnuð og þá með hvaða hætti? Og í öðru lagi: Hvaða hindranir sér hæstv. ráðherra sérstaklega í veginum fyrir því að við látum raunverulega verða af þessu? Er það til að mynda kostnaðurinn við slíka deild eða fjármögnun sem stendur í veginum eða eru þetta meira skipulagslegir þættir og ég tala nú ekki um þættir sem snúa að mönnun slíkrar deildar?

Ég skal koma að því í seinna andsvari hvað hefur staðið í veginum og hver áskorunin er raunverulega þegar kemur að skipulagi, mönnun, kostnaði o.s.frv.

að grípa þetta verkefni í auknum mæli og það er okkur algjörlega nauðsynlegt. Þau hafa gert það ágætlega. Við verðum að nýta öll úrræði og nýta utanspítalaúrræðin, geðheilbrigðisþjónustu heilsugæslunnar, sálfræðiþjónustu og geðlæknaþjónustu og svo hjúkrunarheimilin eins og þau hafa verið að bregðast við því að einhvers staðar verðum við að takast á við þetta. Það kemur líka fram í drögum að stefnu um heilbrigðisþjónustu við aldraða, að nýta úrræði utan spítala. Það er mjög mikilvægt. En því miður þegar kemur að mönnun þá höfum við ekki hugað nægilega vel að þessum þætti, að mennta sérstaklega öldrunargeðlækna til að takast á við þetta verkefni og það er eitthvað sem við verðum að huga að. Og af því að við erum að tala um skýrslur þá kemur líka

Virðulegi forseti. Markmið laga um stjórn fiskveiða er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Að mati minni hlutans í nefndinni gengur frumvarpið þvert á markmið laganna um vernd fiskstofna, almannahag og byggðasjónarmið og snýr frekar að því að útvíkka núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sem hefur sætt vaxandi gagnrýni almennings um árabil. Kvótakerfið er mannanna verk og ekki meitlað í stein. Við alla endurskoðun, breytingu eða útvíkkun á því verðum við að þora að spyrja hvort kerfið þjóni heildarhagsmunum þjóðarinnar. Ef svo er ekki verða stjórnmálamenn að hafa til þess þor og hugrekki að gera þær breytingar á kerfinu sem þörf er. Ég mun greiða atkvæði gegn málinu.

Við í minni hlutanum höfum lagt til að vísa málinu aftur til ríkisstjórnarinnar því að við teljum að réttara væri að hefja heildarendurskoðun á fiskveiðistjórnarkerfinu með það að markmiði að tryggja þjóðinni sanngjarna og réttláta hlutdeild í þessum auðlindum þjóðarinnar áður en haldið er áfram að kvótasetja nýjar tegundir. Við höfum líka áhyggjur af því að hér eru margar greinar sem varða náttúruvernd felldar á brott úr lögum um stjórn fiskveiða og mun ég greiða atkvæði gegn því.

að áður en nýtingarleyfi eru gefin út til handa þeim sem hugsa sér að slá þang þurfi að koma til álit og umsögn Náttúrufræðistofnunar. Því er haldið inni og það er samkvæmt beiðni. Ég vil síðan líka ítreka að þari utan netlaga fellur ekki undir það að fella niður veiðigjald eins og lagt var af stað með í upphafi, enda er þar væntanlega fram undan grein sem við þurfum að huga enn betur að. En ég held að það sé vel gert að gera þetta svona til að ná betur utan um vinnslu á þessum afurðum.

fór Ísland upp um fimm sæti á regnbogakorti í málefnum hinsegin fólks, var í 18. sæti 2019, fór svo upp um nokkur sæti og er nú komið upp í níunda sæti á því. Ég vona svo sannarlega að þessi áætlun verði enn eitt framfaraskrefið í þessum málaflokki. Það hefur verið mikilvægt hvað Alþingi hefur sýnt tiltölulega mikla samstöðu í þessum málefnum því að þetta eru gríðarlega mikilvæg mannréttindamál sem ákvarða

of. Þótt lýsingarnar á áformunum séu góðar þá er ekki víst að áhrifin verði þau sömu. Raunar hef ég verulegar áhyggjur af hver áhrifin geta orðið. Eins og þingmenn Miðflokksins ræddu nokkuð ítarlega í 1. umr. um þetta mál —

áhyggjurnar að því að með því að fjölga þáttum sem þarf að nefna sérstaklega megi gagnálykta um að aðrir séu ekki verndaðir. En það sem er miklu stærra áhyggjuefni er að með þessu frumvarpi er lagt til bann við gagnrýni á ákveðna lífssýn, ákveðnar skoðanir. Alþingi getur ekki leyft sér að leiða í lög bann við gagnrýni. Því leggst ég gegn þessu frumvarpi.

fylgst með umræðu sem hefur átt sér stað innan nefndar og mér finnst satt að segja kúnstugt, í ljósi þeirrar löggjafar sem nú þegar gildir um jafna meðferð innan vinnumarkaðar, að hér sé hv. þingmaður að lýsa gríðarlegum áhyggjum af því ef slík löggjöf eigi að eiga við utan vinnumarkaðar. Það er þó í takt við alla okkar stefnu í mannréttindamálum, í jafnréttismálum og hvernig við viljum leggjast gegn hvers konar mismunun. Hér hefur ýmsu verið haldið fram sem ég hef ekki tíma til að fara nánar út í en það er ágætt ef nefndin tekur málið aftur til skoðunar milli 2. og 3. umr. þannig að eyða megi einhverjum af þeim misskilningi sem hér hefur verið uppi í umræðunni. Ég verð að segja að mér finnst það óskiljanlegt

allsherjar- og menntamálanefnd við bráðabirgðaákvæði þar sem ráðherra var falið að útvíkka þetta ákvæði þannig að það næði til fleiri þátta en bara vinnumarkaðarins. Það er það sem er að koma hér til þingsins núna í formi þessa frumvarps. Ég tek undir með hæstv. forsætisráðherra sem talaði um að það væri mjög mikilvægt að útvíkka þessa löggjöf þannig að hún næði til samfélagsins alls en ekki bara vinnumarkaðarins þó að það sé auðvitað nauðsynlegt út af fyrir sig. að koma hér inn í takt við vilja Alþingis á þeim tíma. Ég hef heyrt að málið eigi að fara til nefndar á milli umferða og ég geri enga athugasemd við það. Það er hægt að skoða einhverja hluti betur Ég tel þetta mjög mikið framfaraskref og greiði atkvæði með þessu málum með mikilli gleði hér í dag.

Forseti. Ég hef verið öflugur talsmaður þess að leiða þessi lög í gildi en mér finnst þó mikilvægt að árétta ákveðnar athugasemdir sem við höfum við málsmeðferðina og við lögin eins og þau eru í dag. Markmið laganna um jafna meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna er að vinna gegn mismunun og koma á og viðhalda jafnri meðferð einstaklinga óháð kynþætti og þjóðernisuppruna á öllum sviðum samfélagsins utan vinnumarkaðar. Í framkvæmd hafa þessi lög reynst gagnslítil við að vinna gegn mismunun á grundvelli kynþáttar og þjóðernisuppruna, það sést bara á þeirri málafæð sem er þarna, hvað þetta nær litlum árangri. Lögin í núverandi mynd hafa þess vegna ekki náð markmiði sínu og gagnsemi þess að bæta við fleiri mismununarþáttum, áður en úr því er bætt, er þar af leiðandi óljós. Þar að auki er það óskýrt og við höfum áhyggjur af því að með innleiðingu þessa frumvarps sé verið að leiða aftur í lög bann við guðlasti

Þetta er eins og sagan um Einbjörn, Tvíbjörn og Þríbjörn og þá bræður alla. Við getum þá átt von á áframhaldandi viðhengjum við þetta mál án þess að litið sé á raunverulegt innihald málsins. Aftur og aftur er þetta sama sagan. Þetta er spurning um umbúðir.

að til standi að setja hömlur á gagnrýni á lífsskoðanir, á skoðanir fólks, á ólíkar skoðanir. Við hér á Alþingi Íslendinga hljótum að vilja standa vörð um málfrelsið og gagnrýni á skoðanir, hvers eðlis sem þær eru,

það er ólíku saman að jafna að hafa skoðanaskipti, eiga skoðanaskipti, og að beita mismunun. Hér er verið að banna mismunun en ekki verið að banna það að vera ósammála um einhverja hluti og tjá það hvar sem er. Ég held að við verðum að hafa það á hreinu að hér er verið að leggja bann við að mismuna fólki á ýmsum grundvelli en ekki verið að banna það að hafa ólíkar skoðanir. Það er bara hreinlega rangt.